Уважаеми народни представители, от свое име предлагам като нова точка в дневния ред да бъде включен Проект за решение за удължаване на

40% в края на управлението на Борисов, тук се прави нещо невъзможно, нещо, което не е правено в последните години – вместо цената на тока да върви нагоре, тя слиза надолу, макар и засега със скромните 5%, за да видят българските граждани, че цялата истерия е по причина и на сили, които не желаят това да се случи, по причина, че се засягат техни милиардни интереси. Защото досега цената на тока вървеше все нагоре, по еднопосочна линия – нагоре, предвид на това, че много хора в България станаха страшно богати.

няма. В дневния ред е включен проектът за решение. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на господин Павел Шопов

точка втора от дневния ред на днешното заседание да бъде Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Мерджанов. Ще направя едно уточнение. Ако бъде прието това предложение, ще поставя на гласуване процедурно решение за 24-часовия срок, защото колегите от комисията снощи са работили до късно. Ако няма възражения в пленарната зала, то да не се спазва 24-часовият срок за доклада. Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов втора точка в днешното заседание да бъде Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносители Явор Куюмджиев и група народни представители. Моля, гласувайте.

в частта й петък придобива следния вид: 1. Проект за решение за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика

Закон за допълнение на Наказателния кодекс. 4. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци такси. Последна процедура Последна процедура – относно 24-часовия срок. Практиката досега е била, че когато няма възражение в пленарната зала, да се приема, че е възможно да се разглежда законопроектът. Аз предлагам изрично с решение Народното събрание да реши, че в този случай се отменя 24-часовият срок за разглеждане на законопроекта в пленарната зала. Моля, режим на гласуване – който е за отмяната на този срок по правилника.

31 ЮЛИ 2013 г. Давам думата на председателя на Комисията по енергетика – уважаемия народен представител господин Рамадан Аталай, да ни запознае с доклада на комисията по първа точка РАМАДАН АТАЛАЙ: Благодаря, господин председател. За пръв път вкарваме доклад за решение, но както казахте и за 24-те часа, за да сме потвърдили твърдо, че всичко е в рамките на закона, по енергетика относно Проект за решение за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика и топлоенергетика” до 31 юли 2013 г. След обсъждане комисията подложи на гласуване Проекта за решение и го прие с пълно единодушие.”

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, решението е за удължаване на ценовия/ регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика и топлоенергетика” до 31 юли 2013 г. „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и 2 от Конституцията на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от Закона за енергетиката и изхождайки от принципа за защита на интересите на потребителите РЕШИ: Ценовият/ регулаторният период, завършващ на 30 юни 2013 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика и топлоенергетика” се удължава

Представен е Докладът на комисията, представен е Проектът за решение. Откривам разискванията по решението за удължаване на ценовия/ регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика и топлоенергетика” до 31 юли 2013 г.

заповядайте. ЯВОР КУЮМДЖИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Основният мотив за внасянето на това решение е, че на практика предишният регулаторен/ценови период изтича в неделя в 24.00 ч. При положение че не приемем решение за удължаване на този регулаторен/ценови период изпадаме в хипотеза, в която от 1 юли целият сектор „Енергетика и топлоенергетика” ще бъде без цени, без регулаторна рамка и в хаос. Това, разбира се, е предизвикано от кратките срокове, в които това Народно събрание започна да работи и от факта, че

ще удължим срока на предишния регулаторен/ценови период с оглед да избегнем точно този потенциален хаос в енергетиката. Много важен е и следващият момент – как как следва процедурата по приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. При положение че днес го приемем, следва процедура по подписване на Указ на Президента и съответно обнародването му в „Държавен вестник”. Времето от петък до понеделник нямаше да стигне и затова е необходимо това решение за удължаване на срока. На мен искрено ми се ще да вярвам, че господин Плевнелиев ще постъпи като

В противен случай би се противопоставил на интересите на милиони български граждани, които жизнено очакват намалението на цената на тока. Искрено се надявам, че няма да защитава олигархични интереси в енергетиката и ще ускори подписването на този закон и влизането му в сила. Предлагам на всички да приемем това решение, жизнено важно за енергетиката в момента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Куюмджиев. Други желаещи за участие в разискванията?

на „Проект РЕШЕНИЕ за удължаване на ценовия/ регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика и топлоенергетика” до 31 юли 2013 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

Ценовият/ регулаторният период, завършващ на 30 юни 2013 г. за цените на дружествата в сектор „Енергетика и топлоенергетика” , се удължава до 31 юли 2013 г.” Моля режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин Аталай. Моля режим на гласуване за допускане в залата на члена на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Еленко Божков. Има ли други членове, които чакат в коридора, или само един ще участва в заседанието?

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-23, внесен от Явор Куюмджиев, Димчо Михалевски, Корнелия Нинова и Рамадан Аталай на 18 юни 2013 г., приет на първо гласуване на 21 юни 2013 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Благодаря Ви. Изказвания по наименованието на закона? Не виждам. Моля режим на гласуване по наименованието на закона.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се т. 8а: „8а. определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв въз основа на тръжна процедура;”. 2. Точка 12 се изменя така: така: „12. приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция;”. 3. Точка 21 се изменя така: определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители;”.”

Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! С този текст се определя нещо много ключово за енергийната система – намалява се така наречената „разполагаемост” или студен резерв. Освен това се въвеждат пределни цени за тази разполагаемост. Всъщност това беше един от големите бичове за българската енергетика в момента, защото се плащаха много големи суми за общия случай излишно поддържане на мощности. С тази промяна на текста ще бъдат спестени между 160 и 200 млн. лв. в цялата енергийна система.

Уважаеми народни представители, режим на гласуване за § 1 на закона.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 23 се създават т. 12 и 13: „12. създаване на гаранции за защита на крайните клиенти; 13. създаване на условия за осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Желаещи да вземат отношение

направено предложение от народния представител Явор Куюмджиев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението

В т. 1 думите „и/или на крайни снабдители” се заличават. 2. Точка 2 се отменя. 3.Точка 10 се изменя така: така: „10. за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;”. 4. Точка 13 се изменя така: „13. за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;”. 5. Създава се т. 17: „17. включително цената или компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система участват в компенсиране на разходите по чл. 35.” Благодаря Ви, господин Аталай. Желаещи да вземат отношение? Господин Куюмджиев, заповядайте.

която в момента блокира българския износ отпадат зелената, кафявата добавка и добавката невъзстановяеми разходи. По този начин още от влизането на

Другото, което този текст позволява, е да се даде възможност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да преценява, както е правилно между другото, защото независимият регулатор трябва да прави тези неща прави тези неща – да преценява по какъв начин и с какви механизми да бъдат компенсирани разходите за тези видове енергии, които в дълбокия си смисъл са обществено задължение на всички участници в системата. Порочният кръг, който беше създаден от предишните управляващи с увеличението на фотоволтаичните централи, с включването в такса пренос на тези плащания, по този начин ще бъде прекъснат и българската енергетика отново ще стане основен играч на регионалния пазар на електроенергия. Благодаря Ви за подкрепата, ако я дадете.

Само малко разширение към това, което господин Куюмджиев каза. С разширяването на възможностите за износ на българска електроенергия на регионалния пазар, ние ще дадем възможност и на въглищните централи да заработят повече, което от своя страна ще даде възможност на нашите миньори да имат повече работа, което пък ще премахне икономическите причини, повтарям – икономическите причини за стачки от тяхна страна. Благодаря Ви. По същество това не беше реплика, така че, мисля, че няма място да предлагам и дуплика. Това беше съгласие и допълнение. Други изказвания има ли по този текст? Не виждам.

задълженията към обществото, всъщност всички онези добавки, които трябваше да плати крайният клиент за зелена енергия, за кафява енергия, всъщност за високоефективните когенерационни инсталации, и за онези договори, които са сключени предишните години, разбирайте – вчера имаше един израз, че са нецелесъобразни или договори, които тежат все още към енергетиката, цялата тази добавка беше пренесена в електропреносната система на преносната такса. Затова през последните години България нямаше възможност да се включи в износа на регионалния пазар.

регионалния пазар за износ на енергия. По-важното от тук нататък, което преди малко каза господин Ерменков, ще дадем възможност на всички производствени предприятия – въгледобивни, да увеличат производството си, за да може да излязат от този колапс, в който се намират сега, защото в момента производителността на труда в рудниците е много ниска

има предложение от народния представител Явор Куюмджиев и група народни представители, което е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5.

Благодаря Ви. Желаещи за изказвания? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване за текста в редакцията на комисията.

5: „§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения: 1. Алинея 6 се изменя така: „(6) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система и/или по друг ред, предвиден в закон.” 2. Алинея 7 се отменя.”

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 2 и 3 и не го подкрепя по т. 4. „4. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание: С общата сума по ал. 6 се компенсират по недискриминационен и прозрачен начин разходите, произтичащи от задължения към обществото на всички битови крайни клиенти на Крайния снабдител, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В чл. 35 ал. 5 и 6 се изменят така: Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определя по приета от комисията методика за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между всички крайни клиенти, включително ползващите електрическа енергия от внос, присъединени към електроенергийната система и/или по друг ред, предвиден в закона. (6) Задълженията за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници се реализират съгласно чл. 6, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници след като се приспадне паричната равностойност на сто на сто от приходите, получени от търговете на квоти за емисии на парникови газове, предвидени в Закона за опазване на околната среда и сто на сто от постъпленията от продажбата на енергия от възобновяеми източници, постъпили от договори за статистическо прехвърляне по Закона за енергията от възобновяеми източници.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Този текст регламентира използването на средствата от продажба на емисии и парникови газове за компенсиране на разходите, предизвикани в системата от възобновяеми енергийни източници. Като допълнение, той дава възможност за пръв път в България да се случи нещо, което ще донесе допълнителни средства. Идеята е, че изкупната цена на възобновяеми енергийни източници в България е една от ниските в Европа, в Европейския съюз има държави, които не изпълняват своите задължения по производство на енергия от възобновяеми източници. с много надхвърля тези изисквания и по правила, създадени от директиви на Европейската комисия, е възможно продажбата на тази енергия, разбира се, не физически, но прехвърлянето на задължения на друга държава към България, което се продава и носи средства. По този начин с този текст ние даваме възможност на цялата енергийна система да получава свежи средства, които да бъдат използвани за разходите, предизвикани от възобновяеми източници. Предлагам да подкрепим текста, защото е важен. Благодаря.

кафява и всички други енергии, след като ги премахнахме от такса „пренос“ от електросистемния оператор, решихме, че отиват към енергийните предприятия,

Текстовете касаят тези предприятия и правото им да поискат компенсиране на разходите. Именно това решаваме с този параграф. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Аталай. Уважаеми колеги, има ли други заявки за изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Явор Куюмджиев

Гласували 86 народни представители: за 60, против 19, въздържали се 7. На екрана се изписва, че предложението е прието, но на практика, тъй като не е постигнат необходимия кворум от 65 гласа „за“, предложението

Уважаема госпожо председателстващ, с оглед на недоразумението, което възникна, моля за процедура по прегласуване.

Моля Ви, господин Куюмджиев, обясних ясно и ще повторя. Моля, слушайте ме внимателно! Господин Куюмджиев е направил предложение от четири точки. Предложението беше докладвано от господин Рамадан Аталай. От тези четири точки комисията подкрепя три, четвъртата е неподкрепена. След малко ще подложа на гласуване окончателния текст на комисията, но по парламентарния правилник всички неприети и неподкрепени от комисията предложения на народни представители се подлагат на отделно гласуване. Така че, пояснявам, отворете си доклада на стр. 6 и прочетете т. 4, която не се подкрепя от комисията. Гласуваме предложение, което не се подкрепя от комисията! Има ли някой, който да не разбира какво обяснявам? Текстът на т. 4 беше докладван, ако искате да го прочета отново… Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване текста на комисията, който беше докладван от председателя й господин Рамадан Аталай – текстът на § 6. Моля, гласувайте.

Гласували 91 народни представители: за 89, против 1, въздържал се 1. Предложението за § 6 е прието. ДОКЛАДЧИК

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Само едно разяснение: в момента в съществуващото законодателство в България е регламентиран само случаят, в който имаме свръхпотребление, а не е регламентиран случаят, в който имаме свръхпроизводство, както е в дадения случай. Затова с този текст на закона даваме възможност да се балансира системата не само в случаите, когато имаме свръхпотребление, а и когато имаме свръхпроизводство,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Вземам думата, за да направя и допълнителното уточнение, че с този текст се дава възможност на министъра на икономиката и енергетиката и на енергосистемния оператор да бъдат адекватни, бързи и своевременно реагиращи при отклонения и при изключване на мощности, без да има необходима кумулативност в създала се екстремна ситуация. Тук е мястото да припомня, че в последните четири в системата на енергетиката, производствените мощности както от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, така и по настояване на изпълнителната власт бяха ощетени като инвестиционни програми и бяха, ще използвам термина „източени” чрез счетоводен натиск в държавните производствени предприятия, чрез изтегляне на дивидент, който беше внесен в държавния бюджет, с който се попълваха дупки, даде се възможност да се режат ленти, но се ощети енергийната система като производствени мощности и в момента действително има реална опасност от авариране на мощности, не дай си Боже, през зимния период. С този текст се дава възможност на тези, които управляват системата да реагират своевременно

„Чл. 94. Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, която са закупили по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници по цената, по която са я закупили.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Този текст регулира друга голяма несправедливост в въведена при преждеуправляващите, а именно, че различните регионални доставчици на електроенергия бяха задължени да изкупуват електроенергията от възобновяеми енергийни източници, което създаваше диспропорции в цялата енергийна система. С този текст на практика се консолидират разходите в системата, в обществения доставчик, който от своя страна ще получи достъп до приходи, които да компенсират тези разходи. По този начин ще се гарантира прозрачност на цялата система, много ясни правила – кой за какво отговаря, кой на кого, какво плаща и ще се премахне много голяма абсолютно пълната част от, ако щете, задкулисни договорки в системата на това ниво. Предлагам да подкрепим текста. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли реплики към изказването на господин Куюмджиев?

тяхната система, производството на енергията от тези възобновяеми енергийни източници, а сега казваме, че тези производства, тази енергия се изкупува от обществения доставчик, от Националната електрическа компания. За това става въпрос. Благодаря, господин Аталай. Има ли реплики към изказването на господин Аталай? Няма. Други заявки за изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 9.

предложение от народния представител Явор Куюмджиев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 15, § 10: „§ 10. В чл. 100 се създават ал. 3 и 4: „(3) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система заплащат разходите по чл. 35. Всички търговци и производители, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система заплащат на обществения доставчик определената по чл. 30, ал.

предложението на комисията за § 10, което беше докладвано от нейния председател господин Аталай. Моля, режим на гласуване.

§ 11: „§ 11. В чл. 105 се създават алинеи 5, 6 и 7: „(5) При невъзможност за осигуряване на необходимите количества студен резерв чрез договаряне, неговото предоставяне се налага от министъра на икономиката и енергетиката по реда на чл. 70. (6) Производителите на електрическа енергия са длъжни да предлагат на оператора на електропреносната мрежа за изкупуване разполагаемост за допълнителни услуги в размер не по-малко от половината на регулировъчния диапазон на планираните за работа блокове за всеки месец. (7) Операторът на електропреносната мрежа с оглед нуждите на електроенергийната система и по критерия най-ниска цена определя количествата по ал. 6, които подлежат на изкупуване.” Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания. Има ли желаещи? Заповядайте за изказване,

затова се въвежда този нов член в закона, за да можем да дадем правото на министъра в момента, в който имаме аварийна ситуация и спешна нужда от нови производствени мощности, той със своя заповед да може да определи количеството резервирани мощности, които трябва да заработят. В следващите две точки всъщност се определя начинът, по който този студен резерв трябва да бъде на разположение и по начина, по който той ще бъде изкупен. Така че много Ви моля да подкрепите това предложение.

Народният представител Жельо Бойчев – за изказване. Благодаря, госпожо председателстващ. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Освен че въведохме правила и ред да се провеждат тръжни процедури при осигуряване на студения резерв и разполагаемостта, според мен в момента е важно да се каже, като допълнение на изказването на господин Ерменков, освен че гарантираме стабилност и сигурност на системата на доставките, в крайна сметка ефектът от тези промени, които приемаме днес, се изчислява може би малко над 200 милиона 150 милиона на базата на намаляване на студения резерв и с намаляването на разполагаемостта с още 50 милиона, така че това са 200 милиона в една система, която е в изключителен финансов дефицит в момента. Това е много важна стъпка, за да балансираме енергийната

Благодаря Ви, господин Бойчев. Има ли реплики към изказването на господин Бойчев? Няма. Има ли други заявки?

Предложение има и на народния представител Жельо Бойчев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В чл. 162 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, и количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на Глава Раздел VІІ, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този текст на практика означава, че ние прекратяваме съществуващото до този момент положение, когато заводските централи, които по принцип са направени да снабдяват съответните предприятия с топлинна енергия, произвеждат електроенергия, продават я по преференциални цени на обществения доставчик или на съответните разпределителни дружества, а след това закупуват по нормалните цени електроенергия и по този начин, както се казва, може би производството на електроенергия им излиза по-печелившо, отколкото самото производство, за което е направена

по високоефективен начин –комбинирано производство, но само след като са задоволени собствените нужди на предприятието, което се намира близо до площадката. Този текст не засяга, и затова там е записан по този начин, битовите потребители на топлинна енергия и цената за тях и за производство на електроенергия от централните топлофикационни дружества, които са за битови нужди, няма да бъде променена.

Уважаеми колеги, бях направил предложение като народен представител от София. Знаете, че чл. 162 касае топлофикационните дружества. Софийска топлофикация е най-голямата и става въпрос за 300 400 хиляди абоната. Имаше много дълъг дебат в комисията, аз съм удовлетворен от предложението, което се направи в комисията и държа много ясно да кажа, че всякакви спекулации относно това, че новият модел, възприет за ценообразуване, ще засегне по някакъв начин цената на топлинната енергия, не са верни. Това беше изрично потвърдено и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която присъстваше на заседанието на комисията. Предложили сме такъв тип корекция на текста, която дава възможност на „Топлофикация – София” и на останалите топлофикационни дружества да задържат задържат цената в този регулаторен период – виждате, с допълненията в текста. И като допълнение към господин Ерменков – въвеждаме много ясния принцип на справедливост, да бъде изкупувана на преференциална цена само произведената енергия над необходимия товар, който ползват на собствените площадки тези дружества. В момента сме свидетели на такъв тип предприятия, които имат с пъти в повече приходи от дейност от производство и продажба на електрическа енергия, отколкото от основната си дейност, за която са създадени. Между другото това е един от големите интереси, които засяга този законопроект. Трябва много ясно да бъде казано и това. Съпротивата, която виждате относно този законопроект, е именно от такъв тип производители, на които с тази поправка ние в голяма степен ще отрежем немалко финансови приходи на годишна база.

заводски когенерационни мощности, но същевременно, спазвайки вътрешните правила и закони, казваме, че всеки, който произвежда електрическа енергия при производството си на топлинна енергия, първо да ползва за собствени нужди и остатъкът от произведената електроенергия да бъде изкупена на преференциалните цени в общия микс. Досега принципът беше, че продават на преференциални цени към обществения доставчик и купуваха миксираната евтина енергия за собствено производство. Това решаваме с този текст. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Аталай. Има ли реплики към изказването на господин Аталай? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 12, докладвана от председателя й господин Рамадан Аталай. Гласували

Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13. В останалите текстове на закона думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно със „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката”.”

изказвания по наименованието на раздела? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, докладвано от господин Аталай.

подкрепен от комисията. Гласували 83 народни представители, за 83, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Благодаря, господин Аталай. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи? Няма. Подлагам на гласуване текста на § 14, докладван от господин Рамадан Аталай.

подкрепен от комисията. Гласували 83 народни представители, за 83, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15: При утвърждаване на цените на електрическата и топлинната енергия за дружествата, чийто ценови/регулаторен период изтича на 30 юни 2013 г., не се прилагат Глава ІV от Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия

При утвърждаване на цените на електрическата и топлинната енергия за дружествата, чийто ценови/регулаторен период изтича на 30 юни 2013 г., комисията на закрито заседание приема доклад на работната група и проект на решение, като провежда открито заседание и обществено обсъждане в един и същи ден и определя срок за представяне на становища до три дни. След приключване на процедурата за обществено обсъждане на закрито заседание комисията приема решение. Мотивите към решенията могат да бъдат приети до 10 дни от приемането на съответното решение.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, имате възможност за изказвания. Има ли желаещи? Не виждам заявки. Първо ще подложа на гласуване

въздържали се 58. Предложението на господин Аталай, неподкрепено от комисията, не се приема и от пленарната зала. Сега поставям на гласуване окончателната редакция на § 14, който става § 15.

§ 16: „§ 16. (1) Подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по прилагането на закона се приемат или привеждат в съответствие с този закон в тримесечен срок от влизането му в сила. сила. (2) До приемането на подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, съответно общите административни актове, доколкото не противоречат на този закон.”

създаване на нови § 16 и 17. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 17, 18, 19 и 20: и 20: „§ 17. До 30 юни 2015 г.: 1. доставчиците от последна инстанция купуват електрическа енергия само от обществения доставчик по свободно договорени цени, образувани по начин, предвиден в методиката по чл. 21, ал. 1, т. 12; 2. член 102 не се прилага за доставчиците от последна инстанция. § 18. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон комисията приема методиките по чл. 21, ал. 1, т. 12 и по чл. 35, като срокът за представяне на становища е до три дни след общественото обсъждане.

1. В чл. 6: а) точка 2 се изменя така: 2. разработва методика за разпределение на разходите, произтичащи от задълженията за закупуване по преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, между всички потребители на вътрешния пазар;” б) в т. 7 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и енергетиката“. 2. В останалите текстове на закона думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”

бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 и 24 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 58: а) създава се нова ал. 2: „(2) Средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове се използват за развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на ангажимента на Европейския съюз за 20 на сто използване на такава енергия до 2020 г., развитие на технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност, както и стимулиране на инвестициите в производство на електрическа енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници и свързаните с това разходи, произтичащи от задължения към обществото.”;

и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката”. Благодаря Ви, господин Аталай. Има ли изказвания по докладваните от него параграфи? Няма. Подлагам на гласуване предложените параграфи 17, 18, 19 и 20, докладвани от господин Рамадан Аталай. Гласували

На 26 февруари тази година с пълен консенсус от присъстващите на Консултативния съвет за национална сигурност бе прието Народното събрание и Министерският съвет да се ангажират със спешни мерки и решения, необходими за разрешаване на проблемите, предизвикали протестите, в това число конкретно измененията в Закона за енергетиката, които да направят възможно намаляването цената на тока и облекчаването на социалното положение на българските граждани. Смятам, че Четиридесет и второто Народно събрание даде отговор на постигнатото с общо съгласие при президента решение – законодателни мерки в тази посока. Това се случва с този закон днес. Освен призива ми да влезе не в нормалния режим на vocatio legis – тридневният срок след публикуването, а веднага в „Държавен вестник”, в моето изказване се съдържа още един апел. Този апел е към господин президента, с молба за спешна преценка на законопроекта и по възможност в най-къси срокове издаване на указ или заявяване на отношение по приетия днес Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Така че публикуването в „Държавен вестник” да отвори възможността пред независимия регулаторен орган за онова, за което всички политически сили единодушно се разбраха на 26 февруари тази година при президента. Благодаря Ви. Има ли реплики по изказването на господин Миков? Няма. Други заявки от народни представители? Не виждам заявки за изказвания. Подлагам на гласуване последния параграф от законопроекта. Гласували

Уважаеми колеги, Комисията по енергетика направи всичко възможно да проведе срещи с неправителствени организации, заедно с министъра, с Министерството на икономиката и енергетиката, със създадения Обществен съвет. Направихме обсъждане, среща с индустриалците, разбирайте бизнеса. Впоследствие направихме среща и получихме становище, мнение и от синдикатите на Благодаря и на членовете на комисията, които положиха усилия – снощи работихме до 24,00 ч., за да може днес този законопроект да бъде факт, за да се отзовем на всички очаквания на обществото

Заповядайте, господин Хамид – процедурно предложение. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на пленарното ни заседание до изчерпване на дневния ред, а именно гласуване на допълнението

Ако залата приеме предложението на господин Хамид, ще продължим с двете точки от дневния ред – ЗИД на Наказателния кодекс и ЗИД на Закона за местните данъци и такси, след което ще дам почивка в рамките на 15 минути и ще започне парламентарният контрол. Уважаеми народни представители, гласувайте процедурното предложение на господин Хамид.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да Ви благодаря за бързата реакция – за приемането на промените в Закона за енергетиката, да благодаря на Комисията по енергетика енергетика – заседавахме до късно снощи и се прие този жизнено важен за страната законопроект. Мога да Ви уверя, че днес се извърши едно добро дело – добро дело за българската индустрия, за българската енергетика, за българския народ.

Бих искал да заявя, че с този закон няма да се увеличи цената за българската промишленост и най-важното – с него ще се гарантира работата на българските миньори. С този закон ще се гарантират доходите на голяма част от българското население, и най-важното – с него ще се подобри животът на българския народ. Благодаря Ви още веднъж. Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред:

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Представям Ви доклад на Комисията по правни въпроси относно Общ законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 353-20-9, от 5 юни 2013 проект за второ гласуване. „Закон за допълнение на Наказателния кодекс”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Има ли изказвания по наименованието на закона? Не виждам. Режим на гласуване за наименованието на закона.

е израз на нашата убеденост, че трудът на лекарите трябва да бъде защитен, защото те работят понякога в изключително агресивна среда. Освен че е израз на осъзнатата позиция и нашето отношение към инкриминирането на нападението над медицинските специалисти, ние се надяваме това да бъде израз и на осъзната грешка от страна на колегите от ГЕРБ, които го отхвърляха, по незнайни за нас причини, първото Народно събрание, защото те също внесоха своите предложения. Имаме четири законопроекта, обединени в този текст, който ни се предлага, и мисля, че днес, подкрепяйки убедено това предложение, имаме възможност да отправим изключително важно послание към лекарите – че техният труд е ценен, че техните усилия са уважавани от обществото и от народното представителство. Призовавам Ви с пълно съгласие да подкрепим предложения текст и да отправим това послание днес, защото лекарите, медицинските сестри, санитарите, шофьорите, които работят в системата на здравеопазването, чакат това послание.

към българските лекари, към медицинските специалисти, към екипите на Бърза помощ, към българските учители и възпитатели, че повече – отсега и занапред, няма да могат да бъдат безнаказани и с минимални наказания тези, които си позволят да отправят посегателства върху тях. С този закон предупреждаваме и всички, които се опитват да посягат на лекари, на екипи на Бърза помощ, на учители, на възпитатели, че санкциите ще бъдат строги, с цялата строгост на закона, защото хората, които работят в наш интерес, които се грижат за нашия живот и здраве, които възпитават нашите деца, трябва да бъдат защитени. Искам да кажа още нещо за един друг знак, който дава приемането на този закон. Уважаеми колеги, трите законопроекта, които са обединени в общия закон, който приемаме днес, на практика са първите три законопроекта, Четиридесет и второто Народно събрание и които бяха обсъдени на първото заседание на парламентарна комисия, а именно Временната правна парламентарна комисия. Това са три законопроекта, които се оказаха израз на общата воля на народните представители от Коалиция за България, Движението и Партия „Атака” – общата воля на четирите парламентарни групи наистина да защитим българските лекари, екипите на Бърза помощ, медицинските специалисти и българските

За съжаление, този първи знак остана във времето и представителите на Политическа партия ГЕРБ могат само да съжаляват, че днес отсъстват от пленарната зала и не могат да участват във финалните гласувания на първите законопроекти на Четиридесет и второто Народно събрание, на първите внесени законопроекти, които дадоха и един друг знак че Народното събрание може да работи в интерес на хората, на първо място, чувайки техните проблеми и решавайки ги. Те пропуснаха Те пропуснаха с отсъствието си от залата днес и друга възможност – да участват в намаляването на сметките за ток на българските граждани. Те пропускат още много възможности – да се включат в подкрепата на важните решения на правителството за разширяване кръга от лица, които ще получават енергийни помощи, окончателното приемане на увеличението на майчинството, помощите за първокласниците, през следващата седмица – Швейцарското правило за пенсионерите, замразяване на пенсионната реформа и даване на възможност на българските пенсионери, на които не им достигат две години осигурителен стаж или възраст, да се пенсионират предсрочно. Лишават се от възможността да участват и в обсъждането на мерките за преодоляване на младежката безработица. Наистина пропилян шанс за Политическа партия ГЕРБ и за нейните народни представители, изключително лош знак към българските граждани, включително и с днешното им отсъствие от тази зала, а именно, че едни изключително важни закони в подкрепа на хората, на лекарите, на учителите се приемат въпреки бойкота на ГЕРБ. С това изказвам съжалението си, че консенсусът, с който започнахме, в момента е нарушен, при това консенсус по важни теми в интерес на хората и с надежда, че това Народно събрание ще продължи да работи именно по този начин – с консенсус на присъстващите в залата народни представители, когато става дума за решаване на важните проблеми на българските граждани. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Има думата народният представител Смиляна Нитова от Хасковски избирателен район. Заповядайте, уважаема госпожо Нитова. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Законопроектът за допълнение на Наказателния кодекс, който е предмет на обсъждане днес, е необходим, навременен, дори бих казала наложителен. През последните години посегателствата върху личността на медицинските специалисти е станала почти ежедневие за някои от тях в процеса на работата им. Това сериозно възпрепятства оказването на адекватна медицинска помощ, а е и една от причините за текучество на кадри в системата на здравеопазването.

и после в чл. 131, ал. 2 относно квалифицираните състави, посочени в тези текстове, а именно отнасящи се до медицинските специалисти и учители, възпитатели, са наложителни. Медицинските специалисти, с оглед професионалния им статус, са под закрила и на международни актове. Това са хората, които спасяват човешки животи, затова е необходимо техният живот и здраве да бъдат защитени от заплаха при или по повод изпълнение на служебните им задължения. Има достатъчно примери в това отношение. Един от последните – инцидентът, който е станал през нощта на 7 срещу 8 този месец с екип на Спешна помощ в Брацигово, който е бил нападнат от агресивен мъж по време на визита, по време на изпълнение на служебните си ангажименти. ангажименти. За медицинските специалисти съществуват предпоставки за оказване на посегателства върху здравето и живота им, а именно при повод изпълнение на служебните задължения. Правя пояснение по смисъла на закона кои са медицинските специалисти. Това са лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, медицински сестри, акушери, медицински лаборанти, фелдшери и помощник-фармацевти. Тези медицински специалисти се нуждаят от спокойствие и закрила и по този начин ще предоставим на техните пациенти способни, защитени от закона при изпълнение на служебните задължения медицински кадри, а ние дължим това и на едните, и на другите. Благодаря Ви, уважаема госпожо Нитова. Други реплики? Няма. Господин Казак, заповядайте да вземете отношение с изказване по § 1. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Мисля, че това, което каза преждеговорившата, е вярно

поведението на предишните управляващи от Политическа партия ГЕРБ цял мандат да отказват да го приемат и да запишем да запишем в Наказателния кодекс по-солидни гаранции срещу посегателства върху живота и неприкосновеността на подобен род длъжностни длъжностни лица или специалисти. Затова днес ние все пак приемаме тези изменения в изпълнение на поговорката „По-добре късно, отколкото никога!“, за да дадем ясен знак, че това Народно събрание в никакъв случай няма да позволи повече и да толерира подобно поведение и бездействието от страна на съответните правоохранителни органи, на съдебната система или демонстрираното в редица случаи крайно снизходително отношение спрямо извършителите на подобен род деяния. Искам да подчертая, че както тези изменения, така и други, които бяха приемани преди това, въпреки тяхната необходимост, въпреки тяхната навременност не би трябвало да предизвикват свръхочаквания за кой знае каква ефективност, ако те не бъдат съпътствани и с реални мерки за повишаване капацитета на разследващите органи, на правоохранителните органи и най-вече на съдебната система да ги прилага ефективно, пълноценно и в унисон с целите, които си поставя законодателят при тяхното приемане.

но то не е самодостатъчно и не е панацеята, която с магическа пръчка може да реши проблемите, които се третират, включително в наказателното правораздаване. Ако то не бъде прилагано от съответни подготвени, компетентни правоприлагащи органи, от една работеща, ефективна, стройна съдебна система, едно полицейско разследване, което да събира годни за съда доказателства, и най-вече по една бърза и ефективна процедура, която да позволи да бъде въздадено правосъдие в разумни срокове в съответствие в съответствие с очакванията и на пострадалите, на жертвите на престъпления, така и на обществото и на общественото мнение като цяло. Това е само една първа и добра стъпка в гарантирането на по-високата степен на защита на тези лица – и на медицинските специалисти, и на учителите и възпитателите, но тя не е достатъчна. Тя би била добре приложена, би била добре продължена, ако бъде последвана от ефективни мерки, реформи, подобрения в организацията, в процедурните похвати, с които боравят правоохранителните органи, и най-вече гарантирането на ефективно разследване и правораздаване. И не на последно място, това е знак, че насилието в българското общество, нетолерантността, агресията сред хората не трябва да бъде толерирана. Тя трябва да бъде наказвана с цялата строгост на закона. Ето, това е основният замисъл, който също трябва да

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, нека все пак имаме предвид, че се намираме на второ четене на законопроекта. Това е апел към всички изказвания – да се придържаме към дейността по законопроекта. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Червеняков. Това беше косвен упрек и към мен, че не дисциплинирам достатъчно дискусията в рамките на правилника, но пък вторият параграф, свързан с телесните повреди, предполагам, че ще мине по-бързо и по същество. Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам. Режим на гласуване за § 1

Благодаря Ви, господин председател. По § 2 е постъпило предложение от народния представител Станислав Станилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народните представители Светлана Ангелова и Тотю Младенов в следния смисъл: „В § 2 относно чл. 131, ал. 2 след думата „училище” се добавя „служител в Агенцията по социално подпомагане, инспектор в Главна инспекция по труда”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисия подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:

неприето от комисията.

Заповядайте,

внесен от Михаил Миков и група народни представители на 25 юни 2013 г. На заседание, проведено на 26 юни Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Михаил Миков и група народни представители.

Законопроектът беше представен от Йордан Цонев. Със законопроекта се предлага имотите с данъчна оценка до 1680 лв. да не се облагат с данък върху недвижимите имоти. Подобно данъчно облекчение е съществувало до 2010 г. и сега се предлага възстановяването му. Мотивите за това са, че разходите по администриране на данъка за тези имоти са почти съпоставими с приходите, което прави този данък неефективен.

като при второто му гласуване ще се обсъди възможността за повишаване на прага от 1680 лв. на 2500 лв. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следния резултат: за – 10 народни представители, без против и въздържали се. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси,

думата на господин Михалевски да представи доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Благодаря, госпожо председателстващ. „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 354-01-26, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители. На редовно заседание, проведено на 27 юни 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди законопроекта. С внесения законопроект се предлага от кръга от имотите – обект на облагане с данък върху недвижимите имоти, да се изключат тези, чиято данъчна оценка е до 1680 лв. включително. По същество предложението е да се възстанови приложението на едно данъчно облекчение за определена категория имоти с данъчна оценка до определена стойност, съществувала в законодателството в периода от 2006 до 2010 г. включително. Острите демографски и социално-икономически проблеми в определени райони на страната са факт. В резултат на тези процеси пазарната цена на имотите с данъчна оценка до 1680 лв. е намалена драстично, а при облагането на имотите с данъчна оценка по-ниска от тази стойност, приходите в местните бюджети са почти съотносими с разходите по тяхното администриране и събиране. В хода на дискусията се изказаха народни представители и изразиха подкрепата си за законопроекта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. Благодаря, господин Михалевски. Това беше докладът на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Сега ще дам думата на един от вносителите на законопроекта – господин Михаил Миков, да го представи на пленарната зала. МИХАИЛ Благодаря, уважаема госпожо председател. Благодаря и на членовете на Комисията по бюджет и финанси, както и на Комисията по регионална политика

Отпадна облагането на имотите на стойност до 1680 лв. през 2010 г. Това облагане по същество е типичен пример за данъка като самоцел. Както бе споменато и в докладите на комисиите, много често разходите по администрирането на този данък надвишават приходите от него. На второ място, става въпрос за имоти в региони на страната, в които практически имотите са загубили пазарната си стойност и много често пазарната им стойност е под данъчната оценка. Приели сме за критерий старото – 1680 лв. В разговори с представители на Финансовото министерство стана ясно, че те още не са направили точно пресмятане, но определено такъв тип връщане на такъв имуществен критерий – 1680 ще засегне стотици хиляди български граждани. Защото ние като законодатели освен размера на данъка, който се внася и е минимален, трябва да ценим и усилията на хората по попълване на данъчни декларации, по пътуване и контакти с администрацията. Ако тези разходи бъдат калкулирани в размера на данъците, ще се окаже, че много по-голяма е обществената стойност, отколкото средствата, които влизат в общинската хазна от този данък. данък. Уважаеми народни представители, апелирам да приемем на първо четене законопроекта. Уважаема госпожо председател, използвам тази процедура – да направя формално предложение

води разумна данъчна политика. Разбира се, отмяната на данъка ще стане със съответната фискална година – от 1 януари 2014 г., за да не навреди по никакъв начин на планирането и събирането на местните собствени приходи на общините. Благодаря. Очаквам, че ще приемем този законопроект като знак към гражданите. (Частични Дали е възможна процедура за приемане на две гласувания в едно заседание на този закон, ще зависи от изказванията на народните представители – дали има оспорвания и желания да бъдат отправени предложения по законопроекта. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Стойков.

приема данъчно облекчение, с което имотите на стойност – данъчна оценка до 1400 лв., да бъдат освободени от плащане на данък недвижими имоти. Впоследствие тази сума се коригира на 1680 лв., а още по-късно – на 2520 лв., като увеличението е съответно 20 и 50%. Законът за местните данъци и такси предвижда за всеки имот да се плаща такса битови отпадъци, дори и когато не се извършва услугата сметосъбиране в съответното населено място и по този начин единствената глътка данъчен въздух за най-бедните български граждани остава възможността да бъдат освободени от данък недвижимо имущество за имоти под 1400-1680 или 2520 лв. през годините. и първото Народно събрание по предложение на финансовия министър Симеон Дянков отмени тази възможност, като по този начин беше въведен един абсурд, състоящ се във факта, че данъкът, който се събира от тези имоти, на практика не покрива администрирането му. В тази връзка искам да дам пример, че ако един имот е с данъчна оценка 1500 лв., при два промила данък данък недвижими имоти, данъкът, който се събира, е три лева. Това е пренебрежимо малка сума и аз мисля, че никоя българска община няма да спечели от запазването на този данък. Нещо повече, общинските администрации бяха облекчени при облагането и формирането на облога на такива имоти. В тази връзка искам да припомня, че позицията на Коалиция за България е последователна. В Четиридесет и първото Народно събрание ние гласувахме против отмяната на тази данъчна преференция, а по време на предизборната кампания поехме ангажимент към нашите избиратели, към българските граждани да бъде отменен „данък колиба”. По този начин заедно с енергийните закони, които разгледахме преди малко и дадоха възможност за намаляване цената на тока, заедно със социалния пакет, който беше подкрепен от страна на Парламента – на правителството Орешарски, Българският парламент работи последователно за решаване на най-неотложните социални проблеми на българските граждани и дава своята недвусмислена подкрепа за реализиране на плана Орешарски. Призовавам да бъде подкрепен законопроектът. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА : Благодаря Ви, господин Стойков. Има ли реплики по изказването на народния представител? Не виждам. Господин Имамов поиска думата за изказване.

Господин Миков, не е само това, че този данък е самоцел, не само заради това че разходите по този данък са по-големи от приходите, но и заради обстоятелството, че когато ГЕРБ управляваше, те непрекъснато твърдяха, че не увеличават данъчната тежест, че видите ли запазват данъците такива, каквито са ги наследили. В същото време много от тези данъци, които засягаха малки населени места, преди всичко малки общини, бедни слоеве от хората бяха облагани многократно. Това се отнася и за социалното осигуряване. Вижте какви промени са направени по отношение на социалното осигуряване на земеделските производители, на хората, които се самоосигуряват. Това е типичен пример за това, че министърът на финансите по времето на ГЕРБ търсеше всякаква възможност да върже фискалната стабилност на страната за сметка на най-бедните слоеве от населението. Ето защо ние ще гласуваме за този законопроект. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов. Има ли реплики към изказването на народния представител Алиосман Имамов? Няма реплики. Други заявки за изказвания? Заповядайте, Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Имамов вече каза позицията на Движението за права и свободи по отношение на внесения законопроект – ние категорично Искам да кажа нещо отново от позицията на местната власт. местната власт. Всъщност трябва да се промени една социална несправедливост, наложена от предишното управление. Това е ясно на всички. Очевидно българските граждани са ни изпратили тук да решаваме много такива несправедливости и както вече всички видяха всички видяха – социалната помощ на майките се увеличи не с 10-15 или 20 лв., а с цели 70 лв. Днес сме свидетели как цената на тока вместо да се увеличи с 40% ще бъде намалена с 5%. Продължаваме да решаваме социалните несправедливости – така е и в случая трябва да отпадне така наречения „данък колиба”. Уважаеми колеги, има друг проблем, върху който трябва да се съсредоточим сега.

плевните, колибите, малките къщурки, паянтовите сгради, има опасност и ние реално ще освободим и някои палати, защото на много места – имаме населени места, водещи се като архитектурни резервати, паметници на културата, туристически селища, на мястото на тези плевни, реставрирайки ги, много богати хора издигнаха палати отново с гредоред, с камък и малко тухла, без бетон, които се водят полумасивни.

полумасивна сграда. Защото не може един палат, превърнал се от плевня в такъв, да бъде освободен сега и от данък сгради,

които попаднаха под ударите на този закон в предишното управление. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Башев. Сигурно ще има реплики на Вашето изказване. Господин Миков, заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Башев, благодаря Ви за подкрепата и споделям апела Ви. Само че той не е към законодателния орган, той е към местните данъчни администрации, които трябва да си направят труда с оглед възможността за преоценка на актив, да обиколят и да видят тези плевни, които са станали модерни къщи и директно да проведат данъчната оценка. Освен това е и в техен интерес, защото тези приходи влизат като собствени и от тях получават заплати. Така че апелът Ви е основателен и той трябва да се отправи към местните данъчни администрации, към общините – да преоценят там, където наистина данъчната оценка е несъответна на имота и на неговата стойност, която се е увеличила с всичките тези подобрения. Благодаря. Господин Башев, ще Ви помоля в дупликата ясно да заявите дали имате намерение да правите предложение за изменение или допълнение на този законопроект заявката в началото на този дебат да преминем към гласуване на две четения. АХМЕД БАШЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Заявих, че ние категорично не подкрепяме тази социална несправедливост, която беше въведена преди и ние ще подкрепим законопроекта. Разбира се, че донякъде господин Миков има основание, но искам да Ви кажа, че много трудно малките общини и общинските администрации имат ресурса да ходят и да търсят

Това се получава трудно, затова го поставям на публично обсъждане, защото няма как да отидеш и служебно да направиш промяна в данъчната оценка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Извинявайте, не разбрах искате ли възможност за предложения и изменения. Кажете ясно – да или не.

Народният представител Жельо Бойчев – за изказване. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Исках да направя реплика, но ще направя едно кратко изказване. Господин Башев, прав сте, обаче частично, защото, когато става дума за паметници на културата, за преустройство на тези паметници на културата, се иска разрешение от общината. Тогава вече се прави съответно новата оценка на сградата. Така че подобен казус, най-вече за населени места, които са паметници на културата, когато се възстановява като по-голяма или се прави някакво разширение, това става с разрешение. Тогава вече оценката е актуализирана и е по съвсем нови цени. Така че трудно биха се възползвали от един такъв акт – виждате ли, ние преустройваме стара сграда и затова си запазваме старата оценка. Това, което каза председателят Миков, също е правилно. Там, където са направени такива преустройства, трябва да се извърши съответно и преоценка на сградния фонд. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря Ви, господин Мутафчиев. Има ли реплики към изказването на господин Мутафчиев? Заповядайте, господин Георгиев.

на преустройствата, които се правят в така наречените имоти тип „Плевня” и както и да ги наречем. За всяко едно строително преустройство е необходимо да се направи проект и да се издаде строително разрешение. Този, който го направи без тях, извършва незаконно строителство. Всеки, който извършва незаконно строителство, бива санкциониран по закона, а контрол по този въпрос осъществяват както специализираният орган по незаконните строителства – ДНСК или съответно РДНСК, така така и общините със своите строителни техници. Във всяко едно населено място си има строителен техник, който наблюдава тези процеси. Когато някой си позволи да прави такива незаконни строителства, то съвсем нормално и даже задължително е да се санкционира и да се приведе в съответствие оценката оценката на неговия имот. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще подкрепя проекта, който разглеждаме сега, защото по този начин ние връщаме една справедливост, която беше отнета нечестно 2010 г. от едно правителство, което вместо да пълни бюджета на държавата с пари от акцизи, да спре контрабандата, да спре разхищението на държавни средства от ДДС, реши че може по няколко лева, по няколко стотинки от бедните български граждани, от хората в селата, от земеделците да спечели и по този начин да вържат държавния бюджет. Считам, че това, което правим днес, е и в отговор на обещанието на правителството на министър-председателя на Република България господин Орешарски – да се обърнем към проблемите на хората, да се върнем с грижата на добри държавници и да дадем възможност народът ни да започне да чувства една здрава ръка на това правителство и да види, че то се грижи и мисли за него. Подкрепям идеята на господин Миков днес да гласуваме на първо и второ четене

Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на господин Панчев? Няма. Други заявки за изказвания? Заповядайте, господин Кадиев. Уважаеми колеги, законът беше въведен 2005 г. като първоначално имотите, които се освобождаваха от плащане на този данък бяха на стойност до 1400 лева. След това, с увеличение на данъчната оценка на следващата година с 20%, се стигна до тази стойност от 1680 лв., която виждате сега като предложение в закона, и вероятно се чудите защо е точно така. Причината за моето изказване е да обясня защо точно 1680 лв. и да направя едно допълнение. Още една година по-късно данъчните оценки бяха увеличени с още 50% и за известен период от време освободените имоти бяха 2520 лв.

при сегашната данъчна ставка на София имот на стойност 2500 лв. би платил данък „Недвижимо имущество” от 1,51 лв. Съвсем ясно е, че няма никакъв смисъл да се плаща такъв данък, защото стойността на изпращането на писмото, администрирането, пощенската марка и всичко това е далеч повече от тази сума, така че е абсолютно безсмислено да се правят такива движения за местните администрации. Моето официално предложение е сумата да бъде увеличена на 2500 лв. Благодаря. Има ли реплики към изказването на народния представител Георги Кадиев? Има ли заявки за други изказвания? Заповядайте за изказване,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз също искам да се изкажа във връзка с този законопроект, който внася господин Миков. Аз съм от един регион от Септемврийска община, който регион е най-бедният в нашата страна.

Смятам, че хората ще бъдат много доволни, защото в нашия регион има много села, които пустеят, направо няма хора, къщите са празни. Има такива колиби, които казвате. Това да се облагат с данъци смятам, че не е разумно. Колкото до това, че върху тях могат да се строят замъци, това няма как да стане, защото каквото и да се построи, дори една колиба, искат строителни разрешения за това нещо,

Ясно е, че волята народното представителство е да премахне „данък колиба”. Нека да го направим по-разумен, интелигентен и обоснован начин.

Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изказвания?

Гласували 81 народни представители: за 80, против 1, въздържали се няма. Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е приет на първо гласуване. Заповядайте, господин Мерджанов, за процедурно Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение законопроектът да бъде гласуван и на второ четене, поради липса на съществени предложения при обсъждането. Благодаря.

на чл. 76, ал. 2: „Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъжданията не са направени предложения за изменение и допълнение на законопроекта.” Доколкото народните представители постигнаха единомислие по единствената обсъждана тема за размера на данъчните оценки и няма никакви заявки за правене на други предложения между двете четения, мисля, че мога да подложа на гласуване това предложение, тъй като изпълняваме нормата на правилника. Моля, колеги, гласувайте процедурното предложение на господин Мерджанов за преминаване към второ четене на законопроекта.

четене на законопроекта. Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Давам думата на председателя на водещата комисия – Комисията по бюджет и финанси, да представи законопроекта на второ гласуване.

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! „Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси § 1. В чл. 10 се създава ал. 4 със следното съдържание:

режим на гласуване. Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма. Господин Риза докладва и Заключителната разпоредба. Има ли желаещи да се изкажат?